Sada bismo prešli na sljedeću točku a to je 9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovi, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 327 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste svi primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepo. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nitko se ne javlja. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Prvo se za raspravu javio Klub zastupnika HDZ-a. U ime kluba zastupnik uvaženi zastupnik Ilija Filipović. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo predstavnici Vlade RH, uvažene kolegice i kolege zastupnici, ja bih počeo ovaj moj kratak uvod o kratkom zakonu na način da smo mogli objedinit raspravu ovog zakona, sljedećeg zakona, sljedeća točka i prethodne tri točke jer imaju potpuno identičan cilj a to je usklađivanje s odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave. No tu je što je, ovaj zakonski prijedlog zadržao je ranija definirana dva osnovna modela obnove što je ostavština HDZ-ovih Vlada, ta dva modela su popravak objekata sa oštećenjima od prvog do trećeg stupnja obnove objekata i dalje je moguć povrat uloženih sredstava u popravku ili ili obnovu kuće kao i zamjena obnovljene nekretnine za adekvatnu nekretninu u vlasništvu RH a ovo i za sve one osobe koje još čekaju provedbu programa obnove ratom oštećenih, uništenih materijalnih dobara sa svrhom povratka dakle na područja koja su tijekom Domovinskog rata bila izložena kako znamo često reći razornim i istinito i istinito reći razornim djelovanjem i posljedicama tih djelovanja od samog početka velikosrpske Jugoagresije pa do okončanja mirne reintegracije. U ovom prijedlogu akta se na jedan vrlo usrdni način nude podaci o ukupnoj brojci popravljenih stambenih jedinica u RH. Tako se navodi da je po svim modelima ukupno obnovljeno negdje oko 150 tisuća obiteljskih kuća i stanova a u koja se vratilo oko 500 tisuća članova obitelji u svoja prije ratna prebivališta. Iz ovih podataka nije vidljivo a bilo bi dobro da se to može vidjeti ili da nam je to predlagatelj na određeni način uvodno uvodno rekao koliko je obnovljeno objekata iz jednog a koliko iz drugog modela obnove, drugi model obnove od 4. do 6.stupnja oštećenja i koliko objekata još čeka na ovnovu da znamo koliko nam to treba i sredstava. Vidjeli smo da nije baš izdašan bio prijedlog proračuna u ovu svrhu pa ne znam kako će uopće teći nastavak ovog procesa. Još bi važno bilo znati koliko nam je potrebno sredstava do okončanja ovog posla kada bismo mogli reći evo završili smo ovaj posao procesa obnove i povratka svih raseljenih na svoja ognjišta. Ja znam da je ovo prijedlog zakona izmjene i dopune zakona, da ovo nije izvješće o radu o obnovi i da je praktično nemoguće čuti sve ove kvantifikacije ali zato imamo predlagatelja ovdje koji bi eventualno ako ocijene nužnim mogli u tom pravcu i

u današnjim izmjenama i do puni još 4 puta. Težnja je njegova uskladiti dakle ovaj zakon s odredbama sadašnjeg Zakona o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava odnosno da se novo utemeljeni državni ured pozicionira i da dobije i da počne praktično djelovati. Vjerujem da će i ove proračunske stavke naći negdje prostora i za ovu aktivnost jer ako želimo tu aktivnost nastaviti mi moramo imati sredstava negdje pozicionirana za takvu stvar. Čuli smo od predstavnika predlagatelja kada je dao uvodne napomene za prethodna tri zakona koja smo raspravili, čuli smo da se očekuju učinci provedbe ovog zakona u dva pravca. U jednom pravcu trebali bismo dobiti brži povratak u prijeratna prebivališta i trajno zbrinjavanje korisnika obnove prvi cilj i drugi cilj stvoriti pretpostavke za učinkovitiji završetak ukupnog programa obnove u ratu oštećenih i uništenih stambenih jedinica i to naravno u skladu sa raspoloživim sredstvima. E sada tu dolazimo u jednu malu zamku, dolazimo u jedan slijed nesklada ili nečiste norme gdje se osjeti čista kolizija u ovome sada što je cilj, to je u točki 2.i u točki 3.gdje se govori o ocjenama izvora, kaže da za provedbu ovog zakona nisu nužna sredstva, a onda se kaže u stavku 2.sredstva za program obnove osigurat će se godišnje u državnom proračunu RH. bila je bila je vrlo gorljiva, zanimljiva rekli su mi to kolege rasprava do jutarnjih sati o rebalansu državnog proračuna i ne znam točno što će se naći na našim klupama sutra kada budemo glasovali kakvi će biti amandmani i hoće li se uopće pozicionirati ili promijeniti. Ako bude nekakvih sredstava onda je ovo doista nesuvislo skrojena jedan i druga odredba i ne govore jedna s drugom u odnosu na cilj ovaj očekivane učinke koje sam spomenuo. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzima poslove točno piše planiranja, organizacije, pripreme, nadzora provedbe obnove stambenih jedinica uništenih ratnim djelovanjem i u nadležnost navedenog tijela prelaze i rješavanje predmeta o pravu na obnovu na obnovu u drugostupanjskim postupcima. Moram priznati da je vrlo ambiciozan je zadatak stavljen u nadležnost ovog državnog ureda, a prema zakonskom prijedlogu Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama preuzima od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dio poslova koji se odnose na tehničku realizaciju nabave i obnove i izgradnje stambenih jedinica za potrebe provedbe stambenih programa, te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze i razmjerno preuzetim poslovima kao i državne službenike i namještenike zatečene na tim poslovima. I kada čovjek ovo pročita onda jedno pomisli, jednostavno razmišljam, a što će to kada se ovakve krucijalne stvari izvuku iz resornog ministarstva, što će to raditi ministarstvo resorno o ovim pitanjima i kako će se to uopće provoditi u nižoj razini organizacijskog oblika državne uprave ako to ne može ostati u ministarstvu, pogotovo što znamo da ovog trenutka dok ja govorim tijelo koje bi ovo trebalo realizirati niti je kadrovski, niti je materijalno osigurano sredstvima državnog proračuna. Mislim da je praktično nemoguće govoriti o zakonu to sam i rekao o obnovi, a da se ne dotakne pitanje prethodna tri zakona ili zakona koji nam slijedi. Jer za koga obnavljamo? Pa za one koji su protjerani, rastjerani, rašireni, raspršeni širom Europe i cijeloga svijeta na stotine zemalja. Kažu dakle ljudi iz BiH je 2 milijuna 200 tisuća ljudi raseljeno u stotine zemalja svijeta. Veliki dio je prošao preko tla Hrvatske, dobar dio se zadržao u RH i danas je ovdje i još uvijek ne znaju kada će i gdje biti konačno vraćeni ili će svoje kosti ostaviti u bijelome svijetu. Ovaj zakon cilj sam rekao da se usuglasi ne donosi ništa posebnoga i ništa bitnoga, zato mislim da je mogao biti u paketu s ova preostala četiri zakona i zato bih rekao par riječi o regionalnoj suradnji o ovom problemu vezano za obnovu i za povratak raseljenih lica dakle o ovom pitanju. S obzirom da je tijekom Domovinskog rata u RH i širem prostoru koje je također zahvaćeno agresijom, proživio je dakle taj narod našu sudbinu, bilo raspravljano i raseljeno u samoj BiH više od 3 milijuna milijuna i BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj, dakle raseljeno je više od 3 milijuna ljudi izvan granica. Samo četiri zemlje regije kako to stoji u ovom, netko je to već spominjao u ranijim zakonima raspravljajući, u BiH, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. Logično je da bi, bilo je to i ostao i još uvijek traje kao problem ovih država regija, ali i problem Europske unije. Naporima spomenutih država i podrškom Međunarodne zajednice, a s ciljem osiguranja dobrovoljnog povratka i reintegracije, a i lokalne integracije izbjeglica, znate da je bila jedna sarajevska vrlo važna deklaracija iz 2005. pa je poslije to preraslo u jednu zajedničku deklaraciju za regionalni stambeni program čime su se obvezali na suradnju Vlade ove četiri zemlje koje sam spomenuo. I taj spomenuti zajednički regionalni program sastoji od 4 nacionalna programa, dakle svaka država ima svoj samostalni program i ima za cilj osigurati trajna stambena rješenja za oko 74 000 osoba ili za 27 000 kućanstva u petogodišnjem razdoblju od ove do konca 2017. godine. Tako bar stoji u programu. A bilo bi nužno osigurati za ovu priču 584 milijuna eura za njegovu realizaciju. Donatorskom konferencijom koja je bila u Sarajevu prošle godine, znamo da je osigurano 260 milijuna eura, Europska unija donirala 230 milijuna, a mogli ste vidjeti u prijedlogu zakona programom upravlja Razvojna banka Vijeća Europe i u tom pravcu je i Republika Hrvatska predvidjela, pripremila i planirala u okviru nacionalnog programa provoditi tri modela stambenog zbrinjavanja: izgradnju stambenih objekata, kupnju stanova na tržištu i rekonstrukciju doma za stare i nemoćne osobe kako bi se ovaj program definitivno doveo do kraja Sve ovo je na tragu intenzivne međudržavne suradnje u regiji, među zemljama potpisnicama, ne svjedocima kako to često znaju reći, potpisnicama Daytonskog mirovnog sporazuma, kako bi se ubrzalo rješavanje otvorenih problema obnove i izbjeglica i konačno zatvorila ova pitanja kroz afirmaciju vladavine prava i jačanje i poštivanje pravne države na prostoru JI Europe, stoji u jednom od tih dokumenata koje sam spomenuo. I sve je ovo lijepo, samo bih još volio znati iz kojih će se to sredstava i osigurati i dovesti ova priča do kraja na sreću svih ovih nesretnika koji su još uvijek diljem svijeta i čekaju svoj krov nad glavom. I puno ne očekujem od Državnog ureda, pravo da vam kažem, za obnovu i stambeno zbrinjavanje jer ako bude radio kao i svi drugi ustrojeni državni uredi za koje je netko rekao neki dan u raspravi kad smo raspravljali upravo o ovom državnom uredu, da su ti državni uredi postali jedna impotentna tijela, dakle gdje se jednostavno stvara onda jedna sumnja za učinke ovog državnog ureda o kojem evo sada govorim. Nije dobro niti nešto prenormirati niti je dobro nešto preorganizirati, dakle i jedno i drugo daje jedan vrlo loš efekt u konačnici i mi činimo upravo tu stvar koja nije dobra prijenosom dakle ovlasti iz resornih ministarstava u neke novostvorene državne urede i agencije, gomilamo nove zaposlenike, stvaramo nove troškove i jednostavno stvaramo jedno novo nepovjerenje u jednu tromu administraciju gdje stvari stvari neće ići brže, siguran sam u to, nego će to stvoriti još jedan dodatni problem. Svakako nisam sretan što se krešu

preko 700 000, 750 000 Hrvata iz BiH i iz cijeloga svijeta, iz dijaspore, koji neće imati pravo glasa na ovim i sljedećim izborima. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika HDSSB-a javio uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Puljiz sa kolegama i nas 20-tak zastupnika ovdje. Da, izbrisali smo 750 000 Hrvata, ne ja nego Bauk, ali kad je bio referendum za ulazak u Europsku uniju onda su bili na popisu, sad kad treba glasovati onda je bolje, to je biračko tijelo vladajućih. Ali nije to tema ove današnje rasprave nego Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi koji se vodi u ovim popodnevnim satima, iako bih ja volio da je to prijepodne pa da bude široki televizijski prijenos u svezi ove vrlo važne teme. Zašto kažem važne? Prije utakmice Barcelone i Paris Saint Germaina koju je prenosila BiH televizija i PTPC televizija, dakle na ćirilici Radio televizija Republike Srpske. Uključim ja ranije program na taj PTPC i vodi se emisija uživo o provođenju regionalnog programa o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljene osobe u Bosni Zanimljiva emisija, sugovornik iz Sarajeva, ministar obnove, pazite ministar obnove i ljudskih prava. Takvo ministarstvo postoji valjda u Bosni i Hercegovini, a s druge strane njegov sugovornik iz Banja Luke. I emisija kaže ovako da je u Bosni i Hercegovini u svrhu toga, dakle obnove razrušenih objekata, stambenog zbrinjavanja, izbjeglih tako oni to zovu, izbjeglih i raseljenih osoba osigurano 260 milijuna eura putem donacije EU od 230 milijuna, SAD-a od 10 milijuna eura i banke o kojoj je kolega govorio Razvojne banke Vijeća Europe od 20 milijuna eura i nadaju se i daljnjim donacijama u tu svrhu. Aplikanata kaže ovaj iz Sarajeva za obnovu stambenih objekata ima već 3000. Ovdje govorimo o 27000. Namjera je, dakle u planu je. E sad ja vas pitam. Tko u Hrvatskoj od hrvatskih da kažem državljana, a izbjeglih iz Bosne i raseljenih iz Bosne i Hercegovine diljem naše Domovine prije svega u Brodsko-posavskoj županiji, pa onda i u Karlovačkoj županiji i drugim našim pograničnim županijama, dakle Hrvata koji su izbjegli a znamo da ih je veliki broj i da se broj Hrvata u Bosni i Hercegovini smanjio za ovih poslije rata za 300000. Tko zna da ima mogućnost aplicirati u Bosni i Hercegovini za obnovu svog razrušenog ili otuđenog objekta ili stana? li Hrvatska televizija i hrvatska Vlada provela široku raspravu i putem medija obavijestila Hrvate iz Bosne i Hercegovine da imaju pravo na to? Nije. Bitno je da sam ja na Hrvatskom radiju čuo prije neki dan da je rok za produženje aplikacija za povratnike u Hrvatsku 1. kolovoz. To je objavila hrvatska Vlada jedino u svezi toga. A gospoda iz Sarajeva kažu da je rok za prijavu za aplikaciju u Bosni i kaže 7. maja, da prevedem svibnja ako netko ne zna. To je još ni 20 dana 7. svibnja ako se ne produži. Ja ne znam je li produženo. Tada kada sam gledao emisiju rečeno je 7. svibnja zadnji rok. Brine li to hrvatska Vlada i uopće hrvatska javnost, mediji o tim ljudima koji su ili uložili svoje novce koje su uspjeli prenijeti u ratnom vihoru iz Bosne i Hercegovine pa napravili neku bajtu, kućicu, svoj stambeni kutak ili pak nisu se uopće do sada stambeno zbrinuli i definitivno ili im je APN dao na raspolaganje nekakav objekat u Krnjaku pa ne mogu kupiti za 100000 eura da rade 100 godina u Krnjaku da čuvaju ovce ne mogu otkupiti taj objekt od APN-a. Brine li itko da obavijesti te ljude da mogu u onoj državi iz koje su izbjegli imati svoju kuću koju će im, novce koje će im da kažem darivati, pokloniti iz ovog sada 260 milijuna eura. Ne, nije to nekome u interesu i to je problem ovdje. Obnova. Piše ovdje da je da je cilj obnove održivi povratak. Što to znači održivi povratak? Održiv znači da se čovjek tamo može održati, da može tamo živjeti kad se vrati nazad. Pa ne može on se održati ako jede svoju kuću, a to mu jedino preostaje jer posla nigdje nema. Održivi povratak. Što znači održivi? Za održivi povratak po dosadašnjim pravilima u Republiku Srpsku nije se vratio niti jedan, ma 1000 Hrvata uvrh glave, a bilo ih je 30% na području Posavine itd. I više od 30%. Drugo, danas na ovim područjima, malo prije smo razgovarali kako su to pustoš, demografska pustoš sa granicom uz Bosnu i Hercegovinu. Cetingrad osim onog Šamana Hodaka koji je i pogodio čak za Sanadera neke stvari, dakle i tako nekakvih par drugih imamo na 10 kilometara Kladušu u Bosni i Hercegovini, državu za koju smatramo da je ekonomski, gospodarski i politički poslije Daytona nikakva država ali tamo imate 45000 stanovnika, prije rata je imala 15. Danas je 45000. Cetingrada demografski gotovo da i nema. Pa Kladuša je sustigla Sisak, a u Bihaću imate sveučilište. Bihać ima 100000 stanovnika, poput Osijeka. Ko bi rekao da je danas jedan Bihać stanovništvom poput Osijeka ili Bijeljina na primjer. Što to znači? Jel' netko vodio krivu politiku da to tako bude. Što smo mi to uradili? U Brodsko-posavskoj županiji živi 25000 izbjeglih svježe da kažem nakon ovog Domovinskog rata izbjeglih iz Posavine. Neki nisu riješili svoj stambeni problem. Ja vjerujem da mnogi i ne znaju da postoji ovaj fond u Sarajevu ili pak u Banja Luci, podijeli su, šta ja znam na koji način i kojim omjerom koji mogu povratiti svoje kuće. Rečeno je i doslovce za popravak svojih objekata koji još postoje, a nemaju, a devastirani su nemaju prozora, vrata, čak ni kablova, instalacija. Sve su odnijeli što su mogli ovi tamo koji sad žive. Imaju pravo na 8000 eura. Za obnovu objekta iz početka, dakle od temelja imaju pravo na 15000 eura. Tko to zna ovdje u našoj javnosti, a imamo, koliko imamo izbjeglih i raseljenih iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. I svi šutimo i popodne je prijenos. Zato govorim da bi bilo dobro bar da čuju od mene ovdje kad već neće nitko da kaže ni hrvatska Vlada da napiše u Večernjaku, da dadne oglas da plati oglas na televiziji, da ima emisija o tome pa da ljudi znaju. Ne, nema toga. Nekome nije valjda ni u interesu da to ima. sad smo došli do obnove 149 tisuća i 600 obiteljskih kuća o kojima je eto omogućen povratak za 500 tisuća onih članova. E sad ja vas pitam ako objekt u općini od posebne državne skrbi kao što je Kopanica Velika kod Slavonskog Broda u našoj županiji meni dojavi domaćin koji gradi kuću da mu je crijep iz Kikinde jer piše na njemu Ciglana Kikinda, da mu je šljunak dovezen preko iz Bosne jer ovaj koji dovozi šljunak ne smije kupiti šljunka, ne smije vaditi šljunak sa naše strance nego Bosanci vade i naš i njihov šljunak i prodaju nama, da mu je cigla također stigla iz Bjeljine jer piše ima žig na cigli. Kolike su nepravilnosti, pa mi smo od … mogli napraviti biznis, ali nekome je biznis ali je otišao u privatne džepove u krivom smjeru. O tome sam ovdje govorio nekoliko puta i nitko nije povlačio ni ova HDZ-ova Vlada prije što se radilo sve, kako su pojeftino kupovali materijale, a prikazivali državnom sad uredu prije je bila agencija jel' tako kako su potrošili novce za obnovu. Oni koji su dobili da kažem koncesiju za obnovu. svašta je bilo. I puno se novaca potrošilo, točno je. I Hrvatska država i hrvatski građani su to platili svojim porezima. Unatoč tome što sam ja evo ovdje i ja i moji kolege upozoravali što se radi. Imao sam račune od Kikinde od crijepa kako je dovezao iz Kikinde, corpus delicti, ali džaba, uzalud sve. Da, u Bosni je bio jedno vrijeme, Bosni i Hercegovini da ne zaboravim moju Hercegovinu, dakle u Bosni je bio jedan slogan – Svatko svojoj kući. Evo oni izgleda su to i naumili ostvariti bez obzira na sva tri naroda koja jesu. I što sad? Što sa ovim zakonom? Ustrojava se Državni ured za ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje a mi smo riješili, odnosno tako piše ovdje da je riješeno oko 150 tisuća objekata kako je rekao i kolega prije mene i kako sam čuo od gospodina Kutije jučer u nekoj drugoj raspravi da još ima oko 15 tisuća neriješenih slučajeva od čega je valjda pola u postupku a pola i nije još razmatrano. Pa mi se čini da je ona agencija to nekako sporo rješavala, da postoji jedan zastoj. Zastoj je opravdan nedostatkom novca u državnom proračunu koji se smanjuje to je točno. Još da napomenem, dakle taj novac se i dalje iz godine u godinu smanjuje. Međutim, Hrvatska je potpisnica zajedničkog regionalnog programa i to zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom, da ne zaboravim tu i one koji su iz Srbije izbjegli iz Srijema itd. i došli u Hrvatsku, dakle sa Srbijom, Crnom Gorom, Gorom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. To su potpisnice ovoga o čemu sam ja maloprije govorio. I sve četiri su potpisnice svi povratnici koji kako reče moj kolega žele dobrovoljni povratak, a i ne moraju imati dobrovoljni povratak ukoliko u Hrvatskoj nisu ostvarili stambeno zbrinjavanje imaju pravo na svoj objekt u BiH ukoliko su uložili svoja sredstva. Treba znati koji su to uvjeti kojim se u BiH može može dobiti novac iz ovog regionalnog programa da bi se izgradio objekt. Dakle, nije uvjet isključivo povratak. I još nešto, ako je čovjek odselio sa 4 djece maloljetne u vrijeme rata iz Bosne, izbjegao iz Bosne i Hercegovine svako od te djece ima isto pravo ako je sad postao punoljetan. Jer ono je bio njegov dom koji je sad srušen, a što se obitelj proširila hvala Bogu neka je i oni imaju pravo na to. I to treba ljudima ovdje već jedanput reći. Ja neću o ovom zakonu našem govoriti ništa, samo sam htio upozoriti na ovu činjenicu koja je činjenica. Jučer sam s novinarkom jednom razgovarao kaže ja to ne smijem pisati. A jel'? A o tome da saborski zastupnici su da ne kažem bogatuni to smiješ pisat jel' iako je sve lege artis i po zakonu i sva primanja. Nijedne kune nema nitko izvan saborske plaće i ono što pripada po zakonu. O tome smiješ pisati, a o ovome ne smiješ pisati. Neću dužiti, ja ne treba mi više vremena, ali zaista za ono što je maloprije rekao teško ćemo mi oživjeti ona područja. Bio sam u Krnjaku i osobno obišao te ljude, bio sam i u Gvozdu i u Glini i u Vojniću i u Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, Kuruzarima, Majuru sve sam obišao što kao vojnik, odnosno specijalni policajac a što i u mirnodopsko vrijeme jer su me zanimale staze moga da kažem ratovanja pa sam obišao te krajeve. To je žalost! Bez obzira na nove kuće koje imaju oznaku po imenu sela jel' pa Kozibrod K1, K2 ali nema svjetala noću u tim kućama tek tu i tamo nešto vikendom oživi. I ne znam, ja mislim da će vama gospodine Puljiz biti, dobit ćete Nobelovu nagradu ako oživite ta područja ili bi je zaslužili. Ali ta kemija teško ide, pogotovo sa ovakvim shvaćanjem i ovakvim nadzorom prema tim krajevima, prema hrvatskim ljudima i onima koje je muke natjerala da izbjegnu, da se rasele itd. A ovo što piše održivi povratak, to je floskula, to je prava demagogija. Pa kakav održivi? Pa možete vi njemu napraviti kuću u Unčanima, Kozibrodu ili ne znam ni ja gdje ako on nema od čeg živjet, nema gdje raditi šta će on? Kaže željezara, pa ko će više iz Komareva, babe i didovi ne idu radit više, nema, đaba željezara, a i koliko će potrajat ta željezara, imali smo mi Amerikance i Talijane sve u željezari pa bude 6 mjeseci i digne sidro. O zakonu ćemo još razmislit, nisam uopće htio razmišljati jer ga treba prihvatiti ili ne, ali razmislit ćemo malo za konačnu odluku. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Hoće li predstavnik predlagača? Samo izvolite. Uvaženi zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU, doktor Jakša Puljiz.

na izmjene državnog proračuna kojim se za novo osnovani ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava iznos od 264 milijuna kuna tako da nema straha da ured neće moći provoditi stambene programe. Što se same obnove tiče u ovoj godini je planirano ukupno 70 milijuna kuna, kad kažem obnova onda prije svega mislim na preostale objekte koje je potrebno obnovit, radi se, govorili smo o brojci od 150 tisuća objekata, ostalo je još otprilike tristotinjak objekata objekata koje treba obnoviti. Međutim, pojavljuju se periodično i potrebe obnavljanja recimo tako već objekata koji su prošli davno obnovu, ali naravno s vremenom se pojavljuj potrebe da se ulože određena sredstva prije svega u zgrade, više stambene zgrade. Znači 70 milijuna kuna za obnovu je osigurano ove godine, do danas je utrošeno otprilike 14,5 milijuna kuna, a ostatak se naravno planira do kraja godine. Što se tiče regionalnog stambenog programa i ovog spominjanja financijskih iznosa za Hrvatsku, dakle za Hrvatsku je planirano ukupno od 584 milijuna eura 120 milijuna eura, od tih 120 milijuna eura planirano je da 90 milijuna eura dođe iz donatorskih sredstava a 30 milijuna eura je planirano učešće RH. Do danas je od donatorskih sredstava osigurano otprilike 11,5 milijuna eura, a planira se u idućim godinama osigurati i ostatak. Ukupno je planirano da će se kroz ovaj program u Hrvatskoj zbrinuti otprilike 7,5 tisuća spominje se 3,5 tisuće obitelji ali već je jedan dio tih obitelj zbrinut kroz nacionalne programe koji se financiraju već iz državnoga proračuna. Što se tiče informacija o regionalnom stambenom programu ja bih samo napomenuo da te informacije, nije točno dakle da se, da informacijama nema traga u Hrvatskoj. Samo jedan podatak, 3.4. u dnevniku je gostovao kolega Mario Nenadić pomoćnik ministra u Ministarstvu za obnovu i ljudska prava BIH, dakle u Hrvatskom dnevniku gdje je objašnjavao mogućnosti zbrinjavanja Hrvata iz BIH, ali tu moramo napomenuti dakle radi se o zbrinjavanju osoba koje već nisu zbrinute. Dakle, to je princip regionalnog stambenog programa. Korisnici regionalnog stambenog programa mogu biti samo osobe koje već nisu stambeno zbrinute i zbog toga je zapravo broj potencijalnih korisnika Hrvata iz BIH koji su trenutno u Hrvatskoj, a potencijalno se mogu zbrinuti u Bosni i Hercegovini relativno mali, manji od tisuću osoba. Evo toliko, hvala na pažnji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Za repliku se javio poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Da točno je da je Mario Nenadić, dakle iz Bosne i Hercegovine, emisija koja sam ja i gledao, sat vremena u emisiji jel, televizijska emisija Radio televizija Republike Srpske. I nije točno da je samo, da su u pitanju samo rješenja samo onih koji nisu riješili stambeno pitanje u Hrvatskoj, nego je rekao da svi oni koji su uložili svoje novce u Hrvatskoj, u svoj stambeni objekt imaju pravo na povrat novca iz ovog fonda o kojemu sam govorio od 206, pa ja sam slušao, a valjda si nisam sjedio na ušima, ako stojim tu a vi nemojte mahati glavom. Nadalje, gospodin iz Republike Srpske je rekao da isti fond važi i za one raseljene unutar Bosne i Hercegovine. Imamo li mi lica raseljenih unutar Hrvatske? Imamo, kako to da mi ovdje o tome ne razmišljamo? Oni su rekli, da on je pobjegao iz Glamoča, dakle srpske nacionalnosti čovjek otišao iz Glamoča ili Grahova, došao u Banja Luku ima pravo, i on ima pravo na stambeno zbrinjavanje. Što mi to radimo? A mi, mi smo totalno neosjetljivi prema našim ljudima. Ima ljudi koji su otišli iz Knina, otišao u Istru, u Zagreb, šta ja znam kud je sve otišao. Imamo unutar Hrvatske raseljavanje, ne samo da imamo raseljavanje iz susjednih država ili naseljavanje, nego raseljavanje unutar Hrvatske imamo ali o tome ne brinemo, o tome ništa ni ne govorimo. Dakle, ako je ovaj fonda 560 milijuna eura o kojemu govorimo i Hrvatska ima uz donatorske eure raspolaganju i to se slabo puni, očito Bosna puno bolje puni svoje te fondove za ovaj program regionalnog stambenog zbrinjavanja. Evo ja ne znam, to je 10% koliko se ja znam donacija do sada je došlo, od planiranih sredstava u RH, za tih 7,5 tisuća koliko je još, ali ovaj broj od 264 milijuna kuna za ured

Hvala lijepo. Mi smo time završili raspravu o tekstu ovog zakona. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sada bismo prešli na